Аз няма да се спирам на предложенията, които сме направили с моя колега Мартин Димитров, защото той достатъчно пълно ги обоснова. Но, тъй като виждам, че в крайна сметка комисията е предложила един текст, който ще бъде гласуван в залата, искам поне този текст да бъде изчистен от едно тежко, бих казал, нарушение, а то е нарушаването на основния закон на страната – българската Конституция. Господин председателю, в съответствие с чл. 74, ал. 4, където е записано, че се гласуват и предложения за отпадане, които са направени по време на обсъждането, и като имам предвид заявеното съгласие от господин заместник-министъра Вучков, правя следното предложение, което моля да подложите на гласуване преди гласуването на окончателния текст, който се предлага от комисията. Алинея 2 на чл. 250а да гласи следното – няма да добавям текст, всъщност ще се види какво отпада: Данните по ал. 1 се съхраняват за нуждите на разкриването и разследването на тежки престъпления и престъпления” – това това е вече на предпоследния ред – „по чл. 319а - 319е от Наказателния кодекс, както и за издирване на лица.” Аз зная, че ако трябва да бъдем напълно прецизни, дори и престъпленията по Глава девета А, това са компютърните престъпления, не би трябвало да фигурират в текста текста на закона. Но, като имам предвид, че и в сегашния текст на закона тези престъпления фигурират, моето предложение е

Останалият текст, господин председателю, изброяването – като се започне от чл. 122 до чл. 289 и чл. 327, да отпадне. Реших да прочета текста такъв, какъвто го предлагам, отколкото да прочета отделните членове, изброени в Наказателния кодекс, които отпадат. Правя предложението в пълно съответствие с Правилника и след изразеното съгласие от страна на господин Вучков апелирам към вас да го подкрепите. Нека все пак защитим буквата и духа на Конституцията. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: В това изказване всъщност беше направено предложение, което съм длъжен да подложа на гласуване. Има ли обратно предложение?

Има ли желания за изказвания? Не виждам. Подлагам на гласуване текст по текст направените предложения. Започваме с предложението на народните представители Антон Кутев и Ивелин Николов, което комисията не подкрепя. Моля народните представители да гласуват.

Гласували 139 народни представители: за 99, против 35, въздържали се 5. Предложението е прието. Моля, продължете с § 3.

Предложението не е прието.

уважаеми колеги, до колкото аз разбрах, заместник-министъра каза, че оттегля текста, който касае тежките престъпления, тоест остават само тежки престъпления и 9а. След като той го е заявил в залата, обаче той няма право да направи такова предложение…

точки 1 и 2, където е посочен актуален адрес за получаване разпореждането по чл. 250в, ал. 1, да се добави, както на останалите места, примерно в ал. 1 на чл. 250 г, да стане „разпореждането по чл. 250в, ал. 1 и по чл. 251, ал. 2”. Това е във връзка с разпорежданията на Софийски градски съд, когато тези данни се искат по молба на компетентен орган от друга държава, когато това е предвидено в международен договор.

текста на комисията. Затова подлагам в момента на гласуване предложението, направено от народния представител Ципов. Моля народните представители да гласуват.

Предложението е прието. Уважаеми народни представители, сега ще представя на вашето внимание именно гласуването на текста на комисията с допълненията, които бяха прогласувани, от народния представител Иван Иванов и направените предложения от народния представител Ципов,

Гласували 139 народни представители: за 99, против 35, въздържали се 5. Предложението е прието. Моля, продължете с § 3.

По § 3 има направено предложение от народния представител Иван Петров. Предложението е оттеглено. По § 3 има направено предложение от народните представители Анастас Анастасов, Галина Милева и Красимир Ципов. Комисията подкрепя предложението.

Данните по чл. 250а, ал. 1 могат да се предоставят по молба на компетентен орган на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, който е влязъл в сила за

след писмено разрешение от председателя на Софийски градски съд или от оправомощен от него съдия, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните. За дадените разрешения или откази в Софийски градски съд се води специален регистър, който не е публичен. (3) За резултата от изготвената справка за данните по чл. 250а, ал. 1 компетентният орган на другата държава се уведомява по предвидения в международния договор ред.” Дебати? Желаещи за изказване? за изказване? Не виждам. Подлагам на гласуване редакцията на § 3, съгласно предложението на комисията.

гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 9,

предоставят на” се добавя изразът “Комисията на Народното събрание по чл.261б и на”. 3. В чл.261а, ал.5 след израза “която предоставя на” се добавя изразът “Комисията на Народното събрание по чл.261б и на”. и на”. 4. В чл. 261б, ал.1 изразът “Народното събрание чрез комисия, определена с правилника за организацията и дейността му” се заменя с израза “Народното събрание чрез Комисията по чл.34б от Закона за специалните разузнавателни средства”.

да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите и структурите по чл.250в, Комисията за защита на личните данни и предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги и ; 2. да проверява редовността на водене на регистрите при органите, структурите и предприятията по предходната точка, заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез тях информация; 3. на достъп до помещенията, в които се съхраняват техническите средства и документите; 4. да прави предложения за подобряване на процедурите, както и за съхраняване и унищожаване на придобитата чрез тях информация. (3) При наличие на данни за неправомерно използване, съхраняване или унищожаване на данните по чл. 250а, ал.1, или за нарушаване на процедурите, Комисията сезира Прокуратурата и ръководителите на органите, структурите и предприятията. Ръководителите на органите, структурите и предприятията са длъжни да уведомят своевременно Комисията за предприетите мерки и наложените санкции. санкции. (4) Комисията уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях са били прилагани неправомерно разпоредбите на Глава шестнадесета, Раздел ІІІ на закона.” Комисията не подкрепя предложението по чл. 261а и подкрепя по принцип предложението по чл. 261б. Предложение на народния представител Михаил Миков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Мартин Димитров, Иван Иванов и Димо Гяуров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Анастас Анастасов, Галина Милева и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. § 5: „§ 5. Създават се чл. 261а и 261б: „Чл. 261а. (1) Комисията за защита на личните данни е наблюдаващ орган относно сигурността на данните, съхранявани съгласно чл. 250а, ал. 1. ал. 1. (2) Като наблюдаващ орган Комисията за защита на личните данни упражнява надзор върху дейността на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за спазване на следните правила при съхранение на данните по чл. 250а, ал. 1 за гарантиране тяхната защита и сигурност: 1. съхраняваните данни са от същото качество и са предмет на същата сигурност и защита като аналогичните данни в мрежата; 2. осигуряване на подходящи технически и организационни мерки, за да бъдат защитени данните от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба или промяна или от непозволено или незаконно съхраняване, обработване, достъп или разкриване; 3. осигуряване на подходящи технически и организационни мерки, за да се гарантира, че до данните може да има достъп само специално упълномощен персонал; 4. данните, с изключение на онези, които са били предоставени на компетентните органи и са били запазени от тях, се унищожават в края на периода за съхранение, освен в изрично предвидените от закона случаи. (3) За За осъществяване на дейността си по ал. 2 Комисията за защита на личните данни има право да: 1. изисква в рамките на своята компетентност информация от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги; дава задължителни указания, които подлежат на незабавно изпълнение. (4) Предприятията, предоставящи обществени електронни мрежи и/или услуги, ежегодно до 31 март предоставят на Комисията за защита на личните данни в качеството й на наблюдаващ орган статистическа информация за: случаите, при които са били предоставени данни на компетентните органи по чл. 250б, ал. 1 и чл. 250в, ал. 4; 2. времето, изтекло от началната дата на съхранението до датата, на която компетентните органи са поискали предаването на данните; 3. случаите, при които не е могло да се отговори на искането за данни. (5) Комисията за защита на личните данни ежегодно предоставя на Народното събрание и на Европейската комисия обобщената информация по ал. 4 и 5 в двумесечен срок от получаването й. й. (6) В обобщената статистическа информация по ал. 4 и 5 не се съдържат лични данни. Чл. 261б. (1) Народното събрание чрез комисия, определена с Правилника за организацията и дейността му, осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по разрешаване и осъществяване на достъп до данните по чл. 250а, ал. 1, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни. данни. (2) За осъществяване на дейността си Комисията по ал. 1 има право: 1. да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите по чл. 250б, ал. 1, предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, и Комисията за защита на личните данни; 2. да проверява реда и начина на съхраняване на данните по чл. 250а, ал. 1, на на исканията и разпорежданията, както и реда за унищожаването на данните по чл. 250а, ал. 1 и чл. 250е; 3. на достъп до помещенията на органите по чл. 250б, ал. 1 и предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги; 4. да изготвя годишни доклади за извършените проверки и да прави предложения за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по чл. 250а, ал. 1. ал. 1. (3) Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност”, Националната разузнавателна служба и Главният прокурор ежегодно до 31 март изготвят обобщена статистическа информация за направените искания, издадените съдебни разпореждания, получените и унищожените справки за данните по чл. 250а, ал. 1, която предоставят на Комисията по ал. 1. (4) При констатирането на неправомерно използване, съхраняване или унищожаване на данните по чл. 250а, ал. 1, Комисията уведомява съответните органи на прокуратурата, както и ръководителите на органите по чл. 250б, ал. 1 и на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги за допуснатите нарушения. Ръководителите на органите и предприятията са длъжни да уведомят своевременно Комисията за предприетите мерки за отстраняване на допуснатите нарушения. (5) Комисията по ал. 1 уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях е искан или осъществен неправомерен достъп до данни по чл. 250а, ал. 1.

Желаещи народни представители да вземат отношение по обсъжданите текстове? Господин Бисеров иска думата. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа! Искам да обърна внимание на един въпрос, по който спорихме повече от половин час. В комисията многократно задавахме въпроса, не получихме отговор. За какво става въпрос? По закона, който сега приемаме, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, ДАНС, Разузнаването, Главният прокурор ежегодно изпращат обобщена информация на Комисията за защита на личните данни. данни. След това Комисията за защита на личните данни изпраща пък своята информация в Народното събрание и в Европейската комисия.

е наблюдаващ орган. При това положение всъщност МВР изпраща на наблюдаващия орган. Вижте за какво става въпрос. Единият орган в изпълнителната власт, който е реализиращият орган, изпраща информация на наблюдаващия орган пак в изпълнителната власт и тогава наблюдаващият орган в изпълнителната власт изпраща информацията в наблюдаващия орган в законодателната власт. Ние искаме законодателната власт да получава тази информация, за да може да я засича, не да си я чете. И когато има разлика между изпълнителния орган и наблюдаващия орган, които са в изпълнителната власт, това означава, че органът в законодателната власт може да си направи изводи, може да направи препоръки, може да поиска корекции на екипи, на хора, практики и може да промени закона. Не превръщайте бъдещата комисия в орган, който само чете един материал. Това е нашето предложение и моля ви то да бъде прието, така че тази комисия наистина да бъде работеща комисия. Уважаеми господин Бисеров, обръщам Ви внимание на следните факти и обстоятелства. Първо, по чл. 261а, ал. 5 Комисията за защита на личните данни предоставя на Народното събрание и на Европейската комисия обобщена информация. Второ, по чл. 261б Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавната агенция „Национална сигурност”, Националната разузнавателна служба и главният прокурор, ежегодно до 31 март, изготвят обобщена статистическа информация и я предоставят на парламентарната комисия по чл. 261б. Аз не виждам никакъв смисъл министерствата да изпращат тези данни на Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита на личните данни да ги изпраща от своя страна на Народното събрание и впоследствие да има отделно задължение това да се предоставя на парламентарната комисия. Засичането на данните ще стане много по-лесно, когато дойде от органите и от Комисията за защита на личните данни в парламентарната комисия. Обръщам Ви внимание, че парламентарната комисия има право на достъп до помещенията и сградите както на предприятията, така и на органите, които са искатели. Всъщност достъп до Всъщност достъп до помещенията на Комисията за защита на личните данни няма нужда да има, но в крайна сметка има един засилен обмен на информация, от който могат да бъдат направени всички необходими изводи. И ако има някакви допуснати нарушения както от органите, които са искатели, така и при предприятията, предоставящи такива услуги, той може да бъде засечен както отделно от Комисията за защита на личните данни, така и отделно от парламентарната комисия. Благодаря ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА

Всъщност Вие потвърдихте това, което аз казвам. Ние искаме Народното събрание едновременно да наблюдава всички органи и те да са длъжни да го захранват с информация, а не да я изисква или да я получава през единия от органите. Разберете, става въпрос за два различни подхода, Вие сам го казахте. Вашият подход не е правилният подход. Правилният подход е този, при който Комисията в Народното събрание може наистина да стане работеща контролна комисия.

Благодаря Ви, госпожо председател. Точно тези текстове предизвикаха може би най-сериозния дебат в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Мисля, че тогава постигнахме някаква договореност и изчистихме всички спорни въпроси. За мен няма никакво съмнение от текста както на чл. 261а, така и от текста на чл. 261б, че Комисията за защита на личните данни предоставя информация както на Народното събрание, така и на Европейската комисия. Същото важи и за органите, които са искатели. Техните принципали - Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Държавната агенция „Национална сигурност”, Националната разузнавателна служба, включително и главният прокурор, който може да получи такива данни по реда на чл. 250в, ал. 4, когато по реда на НПК се предоставят тези данни, да изготвят една обобщена статистическа информация. Още веднъж искам да ви напомня, става дума както за всички направени искания, така за издадени съдебни разпореждания, така и за получени и унищожени справки за данните по чл. 250а, ал. 1 - те да се предоставят на комисията по ал. 1. Аз не разбирам какво не е ясно тук. Благодаря ви.

Госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, много добър знак дава комисията, която подкрепя предложението, което ние направихме, да има такава парламентарна комисия. Това е хубав знак към първото Народно събрание и към Парламентарната група на Синята коалиция. Остава следният въпрос: целта на тази комисия не е да бъде един орган, който регистрира дейност, а да може да провери дали има злоупотреба с власт и нарушение на този закон.

освен до Комисията за защита на личните данни предоставят тази информация и до парламентарната комисия, ще има възможност за взаимен контрол между властите. Защото тогава ще може на базата на тази информация, която постъпва от частния сектор, да се провери дали отчетите, дадени от страна на държавните институции, са коректни.

изпратената справка от страна на предприятията по този закон, тази парламентарна комисия би могла чрез своите експерти и съветници да установи дали има нарушения и доколко се изпълнява законът. Иначе ако използваме за свои източници на информация единствено отчети от държавни институции, тази парламентарна комисия трудно би могла да установи дали и доколко е спазен законът. Освен ако самите държавни институции не признаят нарушения на този закон. Така че, колеги, моля много внимателно да помислим дали в чл. 261а, ал. 4, би било възможно наистина Комисията за защита на личните данни да препраща тези сведения и към парламентарната комисия. И ви предлагам редакция, която може да бъде гласувана в залата. Разбрахте моята мотивация – взаимен контрол на работата. Редакцията би могла да бъде такава: „предоставят на Комисията за защита на личните данни и на комисията по ал. 1 на чл. 261б”, което е парламентарната комисия. При това положение ще може да има реално взаимен контрол между властите. Не че се съмняваме в Министерството на вътрешните работи, в господин Вучков и неговите колеги, но когато пишем закони, колеги, те се правят дългосрочно. Ще има следващ министър, следващи министри на вътрешните работи, следващ парламент. Идеята е да има дългосрочно взаимен контрол между властите. Да може едната власт да види, когато другата власт излиза извън правомощията, които са дадени по закон.

след думите „предоставят на Комисията за защита на личните данни” да се добави „и на комисията по ал. 1 на чл. 261б”.

да изисква тази информация и да я очаква, друго е да е предвидена ясна процедура, че по закон тази информация се получава. Процедурата да изисква винаги си съществува, господин Ципов, това са две коренно различни хипотези. Тоест вижте какъв е интересът на Четиридесет тази парламентарна комисия по принцип, по закон да разполага с пълната информация, за да може да провери дали отчетите на държавните институции са коректни. Това е нашето желание. Освен това да има правомощията да изисква допълнителни данни. Едното не пречи на другото. аз смятам, че по този начин, с една такава редакция, уважаеми колеги, бихме могли да постигнем по-добър взаимен контрол и по-добро разделение между властите, от една страна, но от друга страна – наистина тази парламентарна комисия да не бъде просто поредният административен орган, а реално да може да провери тези отчети по същество дали отговарят на истината. Благодаря.

Ние, Вие, нашата парламентарна група, левицата предложиха текстове, с които да бъде подобрен законът. ГЕРБ също направи предложения за подобряване на тая редакция. Искам да Ви кажа, че предложенията на ГЕРБ са много по-обхватни,

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Димитров, на мен не ми стана ясен смисъла на Вашето предложение. В ал. 4 – предприятията предоставят ежегодно, тоест статистическа информация, което на практика ще рече, всяко едно предприятие ежегодно ще направи една статистическа информация и ще я предостави на Комисията за защита на личните данни. Както одеве казах, там се съдържа само статистика. Комисията за защита на личните данни ежегодно ще обобщи тази информация и в двумесечен

Цялата тази информация, за която Вие допускате, че не би могла да бъде засечена от комисията в Народното събрание, ще се проверява по реда на проверка от искателите на ползване на този закон, от съда, който е разрешил. Общо взето по същата логика сега по Закона за специалните разузнавателни средства този ред върви. Окръжните съдилища предоставят информацията нагоре,

Тук сме пред същата хипотеза. Тя се засича още един път от тези, които са искали да ползват тази информация, и още един път – от ДОТИ. За мен, на практика, тази обобщена информация от 5 или 10 мобилни оператора, или 15, или 20 в Народното събрание някой трябва да седне, да направи сбора и да каже: да, този сбор отговаря на тая статистическа информация, на обобщената информация, която Комисията за защита на личните данни ще даде.

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Димитров, подкрепям казаното от колегата Лазаров, но искам да посоча още нещо, което може би пропускате. С това, което правите като предложение, в момента създавате един опасен прецедент. В Народното събрание се отчитат Комисията за защита на личните данни, Комисията за защита на класифицираната информация и ред други комисии. Ако по този начин се въведе такава система за контрол над контролния орган – засичане на информация, аз считам, че нещата излизат извън всякакъв

Госпожо председател, ще започна с господин Бисеров, да не би случайно да го забравя. Господин Бисеров, вашите министри Миков, Петков тук предлагаха едни текстове, от които ни побеляха косите в миналото Народно събрание. Сега Вие сте най-големият спасител на свободата.

Така или иначе тя може да го направи. Въпросът е друг – когато има обобщени справки, те да отиват към парламентарната комисия, освен към Комисията за защита на личните данни, с тази информация да разполагат в архива на комисията. Ако комисията желае да провери нещо, да провери дадени факти и обстоятелства, да разполага с тази информация. Това подобрява малко контрола. Иначе и сега даваме механизъм, ако желае, ежегодно комисията да иска тая информация. Господин Ципов много внимателно ви каза този елемент, но не е бил чут. Той каза така: това правомощие го има. Ако комисията желае, така или иначе може да поиска тази информация. Ние казваме нещо друго: тя регулярно да постъпва в комисията, така или иначе комисия да разполага с нея и само, когато желае, да поиска нещо допълнително. Това е предложението. Няма нищо фантастично, нищо революционно, нищо толкова страшно.

Няма. Обявявам дебатите за приключени. Преминаваме към режим на гласуване. Поставям на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров в частта, в която комисията не подкрепя предложението му по чл. 261а. Гласували

прието. Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 5, която по принцип подкрепя предложенията на народните представители Мартин Димитров,

Искам да ви обърна внимание, че тази промяна няма мотивация и до днес не получаваме мотивация. Промяната в т. 53 няма мотивация в законопроекта и до днес нито в комисията, нито в тази зала получаваме мотивите за промяна в закона. Ако е СРС, защо, какво се налага, кое го изисква? Няма дебат?! Дебатът се отказва. Вижте за какво става въпрос! Знаете ли какво е прихващащ интерфейс? Според МВР е едно, но според европейските документи е друго. Съгласно Резолюция на Съвета на Европа от 17 януари 1995 г. прихващащият интерфейс не е нищо друго освен точка физическо място в мрежата, което се намира на територията на предприятието и където МВР може да се закачи. Ако аз бъркам нещо, има подробни обяснения поне от двата големи мобилни оператора в България. Физическо местоположение, където се предоставя достъп. Крайна точка на дадена мрежа за физическо свързване. Това е прихващащ интерфейс. Според българския сега действащ закон обаче той е малко разширен и е наречен входно-изходно средство. Сега незнайно защо, без никой да ни обяснява той се превръща в мониторинг център. център. От точка за прихващане, стигаме до системи, които очевидно съществуват. За това става въпрос, че с промените в тези точки се узаконява нещо, което съществува и което не е било в рамките на досега действащия закон. Ако е така, трябва някой да го каже. Ако е така, някой трябва да каже защо европейското определение не е българското определение и защо всичко това, цялата тази система се вкарва в задължения на предприятията, на тяхна издръжка и куп други въпроси. Този спор, който излезе, с основание поражда съмнение, че отказът от прихващащ интерфейс не е извършен. Той е извършен в точка еди-коя си, член еди-кой си, но накрая в закона в чл. 305 в т. 53 узаконяваме съществуването на този прихващащ интерфейс. Ето за това е дебата. Аз знам, че ще излезе например господин Вучков, ще обясни, аз няма да мога да му направя реплика,

Там се говори за възможности за прихващане, непрекъснато наблюдение и достъп до данни, свързани с дадено повикване в реално време, че се реализират само по реда на Закона за специалните разузнавателни средства. Вие говорите за чл. 305. Много Ви моля, обърнете внимание на действащия чл. 304 от Закона за електронните съобщения. Той гласи следното: „Възможностите за прихващане, непрекъснато наблюдение и достъп до данни, свързано с дадено повикване в реално време, се осъществява само по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.” В чл. 305 и следващите са въведени задълженията на предприятията, предоставящи такива обществени електронни съобщителни мрежи или услуги, за да могат да бъдат предавани към съоръженията за специализираната дирекция „Оперативно-технически

Тъй като това няма как да залегне в Закона за специалните разузнавателни средства, защото там не са въведени задълженията за тези предприятия да осъществяват тези

която се превръща в система за мониторинг. Как няма нищо ново? Защо го променяме? Като казвате, че това няма нищо общо с разпечатките, а със СРС-тата, обяснете, защо го променяме?! Разбирате ли? Отговорът, че това не е във връзка с разпечатките, не е отговор по същество! Ето за това става въпрос!

Уважаеми господин Бисеров, ако бяхме богата държава, със сигурност Министерството на вътрешните работи щеше да закупува тази техника. За съжаление през целия този преход доказахме, че нямаме възможност тези специални служби да се сдобиват с такава техника. Затова още от въвеждането на тези задължения в Закона за далекосъобщенията, са предвидени такива изисквания, те да се предоставят от предприятията, предоставящи такива услуги. Тогава терминът в Закона за далекосъобщенията е бил „обществените оператори”. Защо е необходимо да се въведе такава система за мониторинг? Тази техника, с която разполагат в момента предприятията, трябва да бъде ъпгрейдната, ако трябва да се изразя малко по-модерно. Изцяло и единствено само във връзка с това е изискването. Аз не съм специалист, но не виждам някаква съществена разлика между точка и система от мониторинг. Благодаря. Заместник-министърът господин Вучков иска думата. Заповядайте. Уважаеми народни представители, опасявам се да не повторя господин Ципов, той беше изчерпателен, но все пак може би за четвърти път се налага по този повод да кажа няколко думи. Мисля, че в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред колегите от МВР дадоха необходимите разяснения и там нямаше нови спорове. С понятието „прихващащ интерфейс” се дефинират въведените в експлоатация технически средства, които се състоят, искам да обърна внимание, от мониторинг център и други програмно-технически средства, но предназначени само за прилагане на специалното разузнавателно средство подслушване по смисъла на чл. 6 от Закона за СРС и предоставени от далекосъобщителните оператори. Само за подслушването като вид СРС. Това са действащите в момента разпоредби на Закона за електронните съобщения, съответно Закона за специалните разузнавателни средства: „Този мониторинг център и неговите елементи не са предназначени и не се използват за извършване на справки по реда на Закона за електронните съобщения. Чрез тези технически средства се осъществява само прихващането на комуникациите по реда и при условията на Закона за специалните разузнавателни средства.” Най-важното там е: „След разрешение на председател на окръжен съд и разпореждане на министъра на вътрешните работи, или председателя на ДАНС.” Това е чл. 16 от Закона за СРС. Изграждането на първия мониторинг център започва през 1990 г., преди единадесет с предоставените технически средства от действащите през този период далекосъобщителни оператори и се развива през годините, съобразно развитието на пазара на телекомуникационни услуги. Както спомена и господин Ципов, през 2003 г. за първи път законодателят – това е Тридесет и деветото Народно събрание, прие дефиницията „прихващащ интерфейс” и по този начин за първи път на законово ниво се дефинираха мониторинг центровете и другите програмно-технически средства, предоставени от съответните оператори. Предложеното изменение в дефиницията на понятието „прихващащ интерфейс” само прецизира предоставените и работещи технически средства, предназначени, отново казвам, единствено и само за прилагане на специалното разузнавателно средство подслушване по смисъла на чл. 6 от Закона за специалните разузнавателни средства. Тези мониторинг центрове и средства не могат да служат за достъп до така наречените разпечатки по Закона за електронните съобщения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на заместник-министър Вучков. Има ли други народни представители, които желаят да се изкажат?

Уважаеми колеги, много сме чувствителни по този въпрос, тъй като и господин Бисеров, и неговите колеги от БСП и ДПС в миналия парламент няколко пъти се опитаха подобни текстове да бъдат гласувани. Господин заместник-министър, ние организирахме група от юристи в СДС, която стигна до следния извод: без разрешение на съдия никакви разпечатки не могат да бъдат вземани. Такъв е окончателният текст на закона. Ние ще изискваме от тази парламентарна комисия много внимателно да следи това да бъде точно така. С Вашето изказване пред Народното събрание Вие поехте и този ангажимент. Имайте предвид, че когато се гледа тълкуването на даден закон, се гледат изказванията на депутати, министри и заместник-министри при неговото приемане. Така че по този въпрос никакво друго колебание и тълкуване не е възможно и не може да се допуска оттук нататък. Имайте предвид, че като хора, които от пет години имаме една и съща позиция по този въпрос, когато той за първи път възникна от тройната коалиция, която го внесе в тази зала, много внимателно ще следим, господин Вучков, наистина да не бъде нарушаван този текст: „Без разрешение на съдия не може да има никакви разпечатки.” Това е смисълът на този закон.

Има направено предложение от народните представители Анастас Анастасов, Галина Милева и Красимир Ципов за създаване на § 13. Комисията подкрепя по принцип предложението.

и/или услуги, което не изпълни задължение по чл. 250а, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. (5) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължение по чл. 250а, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. (5) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължение по чл. 250б, ал. 1,

Господин Бисеров, госпожо председател, че и аз имам предложение по този текст, само че то е изнесено в § 8, вероятно поради това, че са разместени параграфите, но става въпрос за едно и също нещо – за глобите. Моето предложение е глобите да бъдат два два пъти и половина по-малки от тези, които се предлагат. Например глобата е 10 хил. лв. за първо нарушение, което е няколко пъти повече от 500, а за второ нарушение –

което не изпълни задължение по чл. 250а, се наказва с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. (5) Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължение по чл. 250б, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 1500 до 15 000 лв.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5. Създават се

„Чл. 332а. (1) Длъжностно лице от държавен орган или предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което наруши или не изпълни задълженията си в срок или злоупотреби с данните по чл. 250а, се наказва с глоба от 1000 до 5000

Има ли желаещи да вземат думата? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Мартин Димитров, Иван Иванов и Димо Гяуров, което не се подкрепя от комисията.

Сега гласуваме редакцията на § 8 съгласно предложението на комисията.

Господин Ципов, докладвайте § 8 като имате предвид предложението на народния представител Христо Бисеров за отмяна на този параграф. ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря, госпожо председател. По § 8 има направено предложение от народните представители Анастас Анастасов, Галина Милева и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в § 9.

Подлагам на гласуване

която предлага § 8 да отпадне, тъй като е отразен на систематичното му място в § 9. Гласували

Комисията предлага да се създаде нов § 9: „§ 9. В § 1, т. 53 от допълнителните разпоредби в изречение първо думите „входно-изходно програмно-техническо средство” се заменят със „система от мониторинг център и други входно-изходни програмно-технически средства”, а изречение второ се заличава.” изказвания? Няма. Гласуваме новия § 9, съгласно предложението на комисията.

„Допълнителна разпоредба”. Комисията подкрепя наименованието на подразделението на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

предложението на народните представители Антон Кутев и Ивелин Николов за отпадане на Допълнителната разпоредба, което предложение не се подкрепя от комисията.

сега да гласуваме предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за § 9, който става § 10.

„Заключителна разпоредба”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението на закона да се измени така: „Заключителни разпоредби”. да гласуваме предложението на комисията за промяна в названието от „Заключителна разпоредба” в „Заключителни разпоредби”.

По § 10 има направени предложения от народните представители Антон Кутев и Ивелин Николов – Заключителните разпоредби се изменят, както следва: „§ 10. В чл. 360 от Наказателния кодекс се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1. 1. 2. Създават се ал. 2 и 3: „(2) Който разгласи сведения, станали му известни по силата на чл. 250а, 250б, 250в от Закона за електронните съобщения, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 8 години и глоба от 50 хил. до 100 хил.

За всички неуредени в този закон случаи по събиране, съхраняване и използване на данни се прилагат Закона за защита на личните данни, Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за защита на класифицираната информация.” Комисията не подкрепя предложението. Има направено предложение по същия параграф и от народния представител Христо Бисеров: „1. Промяната на чл. 360 от НК да отпадне. 2. Да се създаде нов чл. 360а от НК със следното съдържание: „Чл. 360а. (1) Който противозаконно придобие или разкрие трафични данни, каквито съгласно Закона за електронните съобщения се събират, обработват, съхраняват или използват от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се наказва с лишаване от свобода до пет години. години. (2) Когато деянието е извършено от орган на власт наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.” Комисията не подкрепя предложението. Има направено предложение и от народните представители Анастас Анастасов, Галина Милева и Красимир Ципов

171а. (1) Който противозаконно придобие, разкрие или разпространи трафични данни, каквито се събират, обработват, съхраняват или използват съгласно Закона за електронните съобщения, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация. (2) Когато Когато деянието по ал. 1 е извършено с користна цел, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 11 и предлага да отпадне. Госпожо председател, ще направя предложение от името на народните представители от ГЕРБ - да бъде оттеглено предложението по § 11.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Аз

за по-големите наказания по простата причина, че тук огромният риск все пак, каквото и да си говорим ние, с този закон се опитвахме по различен начин да дисциплинираме службите на МВР, евентуално начините, по които ще изтича информация. Но истината е, че големият риск в закона в ситуацията за изтичане на информация идва не толкова от МВР, колкото от фирмите, които ще държат тази информация, които, както казахме вече, са сигурно хиляда и отгоре. Тоест един текст, който ясно да регламентира и да предпазва от всякакви желания за някаква форма на сделка или изнасяне на информацията, е необходим. Честно казано, бих могъл да разбера логиката това да стане чрез промените в Наказателния кодекс, но не съм сигурен, че имам волята за това нещо. По тази логика не изтеглих текста, а го оставих тук. При всяко положение, ако вие не приемете текста сега, както сме го предложили, след това ще настоявам да влезе в Наказателния кодекс. Пак ви казвам, че разбирам тази логика, но аз не съм убеден, че имам воля. Защото всички останали предложения са значително по-малки – едно е пробация, друго е ясното становище, че това е изключително тежко престъпление, водещо наистина до нарушаване на граждански права. Затова поддържам текста. Благодаря ви. Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Антон Кутев и Ивелин Николов за редакция на § 10, което не се подкрепя от комисията.

Гласували 88 народни представители: за 12, против 69, въздържали се 7. Предложението не е прието. Останалите предложения от народни представители са оттеглени.

Предложението е прието. Има направено предложение от народния представител Христо Бисеров за създаване на нов § 12: „§ 12. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги се задължават в срок от 9 месеца от влизане на закона в сила да приведат системите си в готовност да изпълнят изискванията на закона и да изпратят до Комисията за регулиране на съобщенията данните по чл. 250в, ал. 1.” Комисията не подкрепя предложението. Има направено предложение от народните представители Анастас Анастасов, Галина Милева и Красимир Ципов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде

Има направено предложение от народните представители Анастас Анастасов, Галина Милева и Красимир Ципов за създаване на § 13. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 12: „§ 12. Законът влиза в сила от 10 май 2010 г.”

За доклад има думата председателят на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм народният представител Мартин Димитров. Госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, процедурно предложение за допускане в залата на: Евгени Ангелов – заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, Тодор Николов – изпълнителен директор на Агенцията за приватизация,

а) предоставени за управление на Министерството на отбраната; б) които са държавни жилища, ателиета и гаражи; в) при съсобственост по Закона за собствеността; г) на политически партии; д) на инвеститори, получили сертификат за клас инвестиция, и на инвеститори за осъществяването на приоритетни инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите; 4. продажба на имоти – собственост на еднолични дружества с държавно участие или собственост на търговски дружества, чийто капитал е собственост на еднолични дружества с държавно участие, когато тези имоти са необходими за изпълнение на мерки за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите.” Изказвания? Няма. Моля, гласувайте предложението на комисията за създаване на нов § 1 с изчетеното съдържание.

предложение на народните представители Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев за създаване на нов § 3. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за: а) обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с изключение на обособените части, включени в списъка по т. 1; б) обособени части от лечебни заведения, включени в списъка по т. 1 – при условията на чл. 28, ал. 9; в) дялове или акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и на търговските дружества, включени в списъка по т. 1 в други търговски дружества; г) обособени части

Решение за приватизация на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които друго търговско дружество притежава повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се приема след предложение от компетентния орган на управление на дружеството, собственик на обособената част. (6) Решение за приватизация на имоти – частна държавна собственост, се приема след предложение от съответния компетентен орган съгласно действащото законодателство.” 4. Досегашните ал. 5, 6 и 7 стават съответно ал. 7, 8 и 9.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 2 съгласно предложението на комисията.

предложение на народните представители Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев за създаване на нов § 3. Комисията подкрепя по принцип предложението.

който упражнява правата на държавата в капитала на дружеството и след решение на компетентния му орган на управление. (3) Приватизацията на имоти – частна държавна собственост, се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството и с министъра на финансите.”

В § 1, чл. 8 точки 2 и 3 да отпаднат. Комисията не подкрепя предложението, тъй като подкрепя текста на вносителя за сливане на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол. Предложение на народните представители Делян Добрев, Валентин Николов и Диан Червенкондев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 4: „§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 2 и 3 се изменят така: „(2) Паричните постъпления или част от паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чиито капитал е собственост на други еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството. (3) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които държавата не е едноличен собственик на капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чиито капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост.” 2. Създават се нова ал. 4 и алинеи 5, 6 и 7: „(4) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала в други търговски дружества, се разпределят по реда на ал. 1 и се намалява капиталът на едноличното търговско дружество при спазване на разпоредбите на Търговския закон. Паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството. Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, се превеждат по сметка на търговското дружество и остават негова собственост. (6) Паричните постъпления от приватизацията на имоти – частна държавна собственост, се внасят и отчитат в централния бюджет. По решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с министъра на финансите паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по бюджета на съответния компетентен орган съгласно действащото законодателство. (7) В случаите по алинеи 3, 4 и 5 направените разходи от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за осъществяване на приватизационната процедура се заплащат съответно от търговското дружество, собственик на обособената част, или от търговското дружество, собственик на дяловете или акциите, предмет на приватизационна продажба.” 3. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и се изменя така: „(8) Паричните постъпления от дейности, съпътстващи приватизационния процес, осъществявани от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и неустойките по сключените приватизационни договори се разпределят, както следва: 1. паричните постъпления от меморандуми, тръжна и конкурсна документация, задържаните като санкция депозити за несключени договори при участие в търг или конкурс и други подобни се внасят в приход по по бюджета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол; 2. средствата от глобите, имуществените санкции и неустойките, свързани с приватизационния процес, постъпват и се отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.” 4. Създава се ал. 9: „(9) Паричните постъпления от присъдени в полза на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол юрисконсултски възнаграждения се разпределят, както следва: 1. на сто се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система; 2. петдесет на сто се внасят за попълване на Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.” Предложения? Заповядайте, госпожо Янева.

Предлагам при обсъждането на промените в Закона за приватизация и следприватизационен контрол в залата да бъдат поканени и представители на Агенцията за следприватизационен контрол. Аз не разбирам защо на сегашното обсъждане има представители само на Агенцията за приватизация.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение да присъстват и представители на Агенцията за следприватизационен контрол, каквито не се намират в сградата на Народното събрание. Като не са поканени, как да присъстват. Надявам се да подкрепите предложението да бъдат допуснати.

За изказване – народният представител Анна Янева. Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. Ако добре помните, на първо четене аз направих същото това предложение и изразих мотивите. Сега ще се опитам още няколко неща да кажа, за да ви убедя да подкрепите моето предложение. Законодателното разделяне на приватизацията и следприватизационния контрол през 2002 г. беше направено с цел създаване на самостоятелна централизирана държавна структура за следприватизационен контрол, изразяваща се в създаване на условия за доброволно изпълнение, а при отказ – и принудително изпълнение на поетите с приватизационните договори ангажименти. По този начин се ограничи корупционния потенциал, възникващ в случаите, когато този, който приватизира, да контролира себе си. Агенцията за следприватизационен контрол е създадена и по препоръка на Европейската комисия, в изпълнение регламентите на Комисията, за обособяване организационно и функционално на следприватизационния контрол. Предложението за сливането на двете агенции няма да промени контролната среда, тоест вече сключените договори за продажба, дейността на купувачите, цялостната нормативна база в тази сфера. Функциите на двете агенции, независимо че привидно са част от общ процес, не се дублират. Няма и комуникационно натоварване между тях. Агенцията за следприватизационен контрол има преобладаващо комуникации по следприватизационния контрол преди всичко с купувачите, съда, министерствата и други държавни контролни органи предоставящи информация

и преди всичко в случаите на неизпълнение – за завеждане на съдебни искове, както и на изпълнителни производства след произнасянето на съда.

около приблизително 20 млн. лв., и косвено – чрез съвместни действия с други държавни институции, още 40 млн. лв. в държавния бюджет. В заключение – сливането на двете агенции променя досегашната концепция на закона за независимост на органа, осъществяващ следприватизационния контрол. Така не се постига консенсус за развитието на социална пазарна икономика и не се провежда политика в съответствие с европейските критерии. Ето защо, колеги, аз отново апелирам да подкрепите моето предложение да отпаднат текстовете за сливането на двете агенции. Благодаря ви.

страни. Аз мисля, че това е един от най-добрите варианти за контрол върху приватизационните сделки. И мисля, че с този най-добър вариант се изпълнява и политиката на ГЕРБ за редуциране на оптималния състав

няма желаещи. Госпожо Янева, заповядайте за дуплика. Уважаеми колеги, този дебат се води и в комисията. Тези мотиви са записани от името на вносителите, трябва обаче да кажа,

Твърдя, че има още дружества и активи, които трябва да се приватизират. Освен това имаме един Забранителен списък, ако всички помните, който, така или иначе, си обещахме в комисията да прегледаме и всички онези дружества, които могат да бъдат приватизирани, трябва да бъдат приватизирани, но това е формалната страна на въпроса. Втората страна е свързана наистина с независимостта на следприватизационния контрол. И тъй като колегата постави акцента върху следприватизационния контрол, аз бих ви предложила да създадем една агенция, която да бъде агенция за следприватизационен контрол, ако е вярно първото, че приватизацията в Република България приключва. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, госпожо Янева. Има ли други народни представители, които искат да вземат думата? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Анна Янева за промени в § 3 - чл. 8, т. 2 и 3 да отпаднат, което не се подкрепя от комисията.

В т. 2, ал. 2, т. „б” изразът „и следприватизационен контрол” отпада. Комисията не подкрепя предложението, тъй като подкрепя текста на вносителя за сливане на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. Предложение на народните представители Димитър Главчев и Димитър Бойчев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 5: „§ 5. чл. 9 се правят следните изменения допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Разходите за приватизация и следприватизационен контрол се извършват чрез бюджета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и Фонда за покриване на разходи за приватизация и следприватизационен контрол. 2. В ал. 2: а) в изречение 1 накрая се добавя „и следприватизационен контрол”; б) в изречение 2 накрая се добавя „и следприватизационен контрол”.”

Предложение на народните представители Стоян Мавродиев и Николай Мелемов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 6: „§ 6.

Становища? Няма. Гласуваме създаването на нов § 6 съгласно предложението на комисията.

Колеги, ще видите два варианта: вариант І и вариант ІІ, защото предложението на Министерския съвет е несъвместимо с предложението на трима народни представители

Комисията не подкрепя текста на вносителя за Вариант ІІ. Предложение на народния представител Анна Янева – чл. 14, ал. 1 придобива следната редакция: Надзорният съвет се състои от петима членове, които се избират и освобождават от Народното събрание. Всяка парламентарна група може да предложи свой представител за член на Надзорния съвет, който има завършено висше образование.” Комисията не подкрепя предложението за § 3 на Вариант ІІ. Предложение на народните представители Мартин Димитров и Иван Иванов, което е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за Вариант І и предлага следната редакция на § 3, който става § 7: „§ 7.

Преди да започнем и да преминем към режим на гласуване, мисля, че всички народни представители се нуждаят от пояснение какви са принципните разлики между Вариант І и Вариант Моля това да стане ясно в дебатите. Дебатите са открити за народни представители, които желаят да вземат отношение. От името на вносителите Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев? Колеги, аз ще помогна, разбира се, и самите вносители вероятно ще искат да вземат отношение, тъй като се създава интересна ситуация. За да опростя нещата, колеги, Вариант І предлага сливане на двете агенции и това е вариантът, подкрепен от народните избраници и от комисията. Вариант ІІ предлага запазване на две отделни агенции. Тази ситуация възниква, тъй като в първоначалното предложение на Министерския съвет не е предвидено сливането на двете агенции. То възниква по-късно, в резултат на предложение на трима народни представители – Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев. Комисията прецени да подкрепи тези предложения, така че е максимално просто Вариант І предвижда сливане на агенциите, а Вариант ІІ – оставането на две отделни агенции. Комисията е преценила да подкрепи Вариант І. Самите вносители, разбира се, ако желаят, да заповядат.

защото струва ми се, че нещата са решени вече от текстовете, които сме гласували, и нямаме въобще хипотеза да гласуваме два варианта и да избираме първи или втори. Ние вече гласувахме. Ето, в § 4, чл. 8 чета, тук съвсем ясно се казва: „По решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ...”. Имаше дебат, практически изразихме вече волята си. Пленарната зала, народните представители казахме, че се сливат тези две агенции, отхвърлихме предложението на госпожа Янева, която искаше да останат разделени и се изказа, затова пък след това оттегли следващото си предложение. Затова предлагам да гласуваме само това, което вече сме решили, и да не се объркваме в някакви други хипотези. Госпожо председател, госпожа Михайлова е напълно права. Ако пленарната зала подкрепя този подход, ние сме тръгнали вече в посока на сливане на двете агенции, да разсъждаваме по подразбиране, че единият вариант вече е отхвърлен. Това е въпрос на процедура. Както прецените Вие, госпожо председател. Благодаря. Делян Добрев, слеят двете агенции: Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол, така че нашето предложение е в посока на подкрепа на Вариант І. Благодаря. Други изказвания? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. Считам, че формално трябва да подлагам на гласуване и Вариант ІІ, защото това е докладът на комисията, поради което ще моля да се съсредоточим и да гласуваме във вярната посока, а тя е да не допускаме смесване на единия вариант с другия вариант. Изчакайте, господин Мутафчиев. Да не смесваме двата варианта, това имам предвид. Да си изберете един вариант – първи или втори вариант, но да не се гласува, защото това са два съвсем взаимно изключващи се варианта. Това имах предвид. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев, което се подкрепя от

Гласуваме § 7 по предложение на комисията.

По § 5 има предложение на народния представител Анна Янева - § 5 да отпадне. Предложението е оттеглено. Предложение на народните представители Стоян Мавродиев, Димитър Главчев и Делян Добрев. Комисията подкрепя предложението.

представляващи разноски, присъдени с влязъл в сила съдебен акт, въз основа на който е издаден изпълнителен лист за погасяване на изискуеми частни държавни вземания, събирани от АСК.

взаимодейства с министерствата и другите компетентни държавни и общински органи в осъществяване на единна политика по следприватизационния контрол.” Както казах, не подкрепя тази част от предложението. Предложение на народния представител Стоян Мавродиев. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 9 (чл. 22б, ал. 10). Предложение на народния представител Кирил Гумнеров. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в нов § 9 (чл. 22б, ал. 10). Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да отпадне.

предложението на народния представител Анна Янева в частта, в което не се подкрепя от комисията, така както коректно бе изчетено предложението от господин Димитров. Гласували

за отпадане на § 6 по текста на вносителя.

Господин Димитров, предлагам със следващите параграфи да продължим в утрешния пленарен ден, тъй като часът е 14,00 и обявявам края на пленарното заседание. (Звъни.)